Framvegis hefjast þingfundir á þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum kl. 13 en á mánudögum verða ekki þingfundir heldur eingöngu nefnda- og þingflokksfundir. Samkomulagið mun gilda nú í febrúar og mars í tilraunaskyni

Ný þjóðhagsspá Íslandsbanka staðfestir þessa gagnrýni. Höfundar telja að atvinnuleysi verði töluvert meira en áður var gert ráð fyrir og að fjárfesting hins opinbera verði minni en áður var vonað. Yfir 26.000 manns eru nú atvinnulaus og gerir spáin ráð fyrir að 9–10% verði atvinnulaus á næsta ári. Það er skynsamlegt í stöðunni að ríkið nýti góð lánakjör og fjárfestingarsvigrúm til að ráðast með miklu kraftmeiri hætti í að auka verðmætasköpun, skapa atvinnu og undirbyggja nýjar útflutningsgreinar og, síðast en ekki síst, beini miklu meiri stuðningi til heimila þeirra sem verst fara út úr kreppunni.

Við horfðum upp á samdrátt í opinberri fjárfestingu í fyrra og það er þrátt fyrir mjög umfangsmiklar fjárfestingar Reykjavíkurborgar. Ef fram heldur sem horfir komumst við seint á lappir og þegar landinn hefur verið bólusettur förum við löskuð af stað og þá sérstaklega þau sem hafa verið svo óheppin að missa vinnuna og kreppan bitnar harðast á. Því óska ég eftir skýrum svörum frá hæstv. fjármálaráðherra: Eru einhver áform um að auka enn frekar við opinbera fjárfestingu? Mun ríkisstjórnin koma betur til móts við öll þau sem komu verst út úr þessari kreppu,

versta birtingarmynd þess að við göngum nú í gegnum mestu efnahagslægð sem við höfum séð undanfarna öld. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru einmitt sniðnar að því að draga úr dýpt þessarar efnahagslægðar með því að standa með fyrirtækjum í gegnum erfiðasta tímann með fjölbreyttum úrræðum sem eru til þess fallin að viðhalda ráðningarsambandi þar sem það er hægt, horfast í augu við stöðuna þar sem það er ekki hægt, veita stuðning í formi lána og beinna stuðningsgreiðslna af meira umfangi heldur en við höfum áður séð og fara á sama tíma í fjárfestingarátak sem við höfum fjármagnað. Fjárfestingarstig hins opinbera er í sjálfu sér ekki sérstakt áhyggjuefni í lengri tíma tilliti en það er samt rétt að það veldur áhyggjum að sveitarstjórnarstigið virðist ekki hafa burði til að auka við fjárfestingar jafnt og ríkið er að gera. Það sem er mesta áhyggjuefnið varðandi fjárfestingu í landinu er auðvitað það hversu mikið atvinnuvegafjárfestingin dregst saman. Við erum nýlega búin að afgreiða fjárlög. Það er ekki nema rúmur mánuður síðan nýtt ár gekk í garð. Við erum að fylgjast mjög náið með stöðu

En við þurfum auðvitað að vera skilvirk og ég fagna þessum áherslum sem mér finnst hafa heyrst allt of lítið frá hv. þingmanni um að við þurfum að fara í arðbærar fjárfestingar og þurfum að sækja fram og huga að framtíðinni en ekki bara að fjölga opinberum starfsmönnum sem hefur verið meginlínan til þessa.

og sagt: Ja, við þurfum bara að loka þessu fjárlagagati sem fyrst, þá væru þessir 600 milljarðar ekki þarna úti í hagkerfinu einmitt í þeim tilgangi að koma í veg fyrir stóraukið atvinnuleysi. Þetta er það sem málið snýst um ef menn vilja spyrja að því hvað ríkisstjórnin er að gera. að gera. Við rekum ríkissjóð með langmesta fjárlagahalla sem nokkru sinni hefur sést á Íslandi og meiri halla en þekkist í löndunum í kringum okkur. Það er staðreynd málsins. Við setjum 320 milljarða einmitt í þennan tilgang.

„Hér á landi hefur hins vegar ekki tekist að tryggja afkomu fólks og það er fullt tilefni til að hafa áhyggjur af spillingu og auknum ójöfnuði. Það verður ekki sagt nógu oft að grundvöllur friðar og lýðræðis er að tryggja afkomu. Það má enginn vera undanskilinn; launafólk, atvinnuleitendur, öryrkjar, aldraðir.

Þetta er ósanngjarnt og býr til meiri erfiðleika en þurfa að vera. Vísbendingar eru um að kófið muni heldur auka á ójöfnuð og koma verst við þá sem höllum fæti standa en vænka hag hinna.

Með afnámi skerðinga koma flestar krónur til þeirra sem hafa það best af þeim sem yfir höfuð sæta skerðingum, alveg augljóst. Þeir skerðast minnst sem hafa minnst. Þannig virkar kerfið í dag. Ef þú afnemur allar skerðingarnar eru það þeir sem búa við minnstar skerðingar sem eru neðst í stiganum. Þetta kemur á óvart vegna þess að þetta er algerlega andstætt allri annarri hugmyndafræði sem hefur stafað frá ASÍ, t.d. í skattamálum, og við höfum á þessu kjörtímabili einmitt lagt áherslu á að við skattalækkanir þá skiluðum við mestu þar sem þörfin væri mest. Að öðru leyti verð ég að segja að maður er alltaf knúinn til að koma upp í þessari umræðu og minna á nokkrar grundvallarstaðreyndir um ráðstöfunartekjur heimilanna í landinu. Á Íslandi eru meðaltekjur

á pari eða betri fyrir fjölskyldufólk en á Norðurlöndunum þannig að það er nánast sama í hvaða átt litið er. Við stöndum okkur afburðavel í því að skipta því sem er til skiptanna í þjóðfélagi með sanngjörnum hætti meðal íbúa landsins.

Virðulegi forseti. Því miður hefur hv. þingmanni tekist að snúa öllu á hvolf í þessari umræðu og leggur mér orð í munn sem ég aldrei sagði. Ég var ekki að ræða sérstaklega um þá hópa sem hann nefnir hér að þyrftu að hafa betri kjör og meira á milli handanna. Ég verð að benda á þá staðreynd, vegna þess að hann kemur hér upp með hugmyndina um að afnema allar skerðingar …(Gripið fram í.) Það er hugmyndin sem hv. þingmaður viðraði í ræðustól,

Þá benti ég á að það kæmi mér á óvart að heyra það úr þeirri átt vegna þess að það er svo auðvelt að sjá fyrir sér að þeir sem eru með fantagóðar lífeyristekjur myndu, við það að við myndum afnema allar skerðingar, halda þessum lífeyristekjum bara óbreyttum og fá bætur úr almannatryggingum. Það segi ég að er einfaldlega rangt.

forseti. Ég beini hér fyrirspurn til hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sem ráðherra samkeppnismála. Á síðasta ári kom fram að ósamræmi væri milli innflutningstalna ýmissa búvara til Íslands og útflutningstalna frá öðrum löndum, þ.e. ESB-löndum og Noregi. Skoðun starfshóps fjármálaráðuneytisins rennir enn frekari stoðum undir það. Þá liggur fyrir að innflutningur á svokölluðum jurtaosti hvarf nánast af innflutningsskýrslum frá og með september á síðasta ári. Alls voru á árinu flutt inn 216 tonn, þar af einungis 28 tonn síðustu fjóra mánuði ársins. Enginn innflutningur var t.d. frá Bretlandi á jurtaosti síðustu fjóra mánuði ársins en hafði á fyrstu átta mánuðum ársins að jafnaði verið tíu tonn á mánuði. Svo er einnig farið með innflutning frá fleiri löndum. Hefur ráðherrann, sem ráðherra samkeppnismála, látið skoða þetta misræmi? Hefur ráðherrann kannað hvaða áhrif þessi ólöglegi innflutningur hefur haft á samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja og framleiðenda búvara á markaði sem fara að lögum? Hér er vitaskuld ekki verið að vísa til þessa ostainnflutnings eingöngu heldur einnig til innflutnings á öðrum búvörum sem sambærileg staða hefur komið upp með. Þar má nefna eitt mál þessa efnis sem er nú þegar til meðferðar fyrir dómstólum og varðar innflutning á kjöti. Þar er ákært fyrir brot gegn tollalögum og lögum um peningaþvætti.

kom fram að ákveðnir innflytjendur væru um þessar mundir til skoðunar hjá embættinu og gætu til að mynda ekki tollafgreitt vörur án skoðunar eða samþykkis tollyfirvalda. Ég spyr því hæstv. ráðherra: Mun ráðherra beita sér fyrir því að hlutur innlendra framleiðenda búvara, sem hafa orðið fyrir tjóni vegna ólöglegs innflutnings, verði réttur með einhverjum hætti og þá hvernig? Verður það gert með auknum greiðslum til bænda eða mun ráðherra beita sér fyrir því með fjármálaráðherra að skatturinn innheimti vangoldna tolla og aðflutningsgjöld þeirra innflutningsfyrirtækja sem fluttu jurtaostinn ólöglega inn í landið?

Það er ekki í sérstakri skoðun í ráðuneyti mínu og við höfum ekki farið í sérstaka skoðun, enda heyrir tollurinn undir fjármála- og efnahagsráðherra og löggjöfin sömuleiðis. Einstök mál hjá Skattinum eða eftir atvikum hjá Samkeppniseftirlitinu hef ég ekki yfirsýn yfir og hef ekki upplýsingar um og stíg svo sem heldur ekki inn í. Þannig að mitt almenna svar er að svar er að reglur þurfa að sjálfsögðu að vera skýrar og gagnsæjar. Það þarf að vera fyrirsjáanleiki í þeim þannig að fólk sem á að fara eftir þeim geti gert það með fullnægjandi hætti. Verði misbrestur á því treysti ég því að það fari sína leið. Og ef það er einhver misbrestur á framkvæmd kerfisins eða stofnana í því eftirliti þá er það orðið hlutverk okkar að laga það. Það er ekki á mínu borði þannig að ég hef ekki aðrar upplýsingar en

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Ég er fullmeðvitaður um að málefni tollsins og skattsins heyra undir fjármálaráðherra

forseti. Við stöndum með fyrirtækjum, veitum stuðning í formi lána og styrkja, segir ráðherra. En nú er það svo að afhending tekjufallsstyrkja er föst hjá Skattinum. Aðstoðin berst ekki, sést ekki í verki. Seinagangur, tæknileg vandamál og undirmönnun einkenna framkvæmdina á bæði umsóknum og afhendingu, sem virðist vera mjög svipað og gerðist hjá Vinnumálastofnun í vor og fram eftir sumri þar sem kerfið annaði ekki eftirspurninni. Margir lenda í því að fá bara tæknilega galla í kerfinu þar sem síður birtast ekki og ekki er hægt að fylla inn í reiti og fólk bíður og bíður. Eftir stóru loforðin um að tekjufallsstyrkir skiluðu sér 10. desember, svo fyrir jól, svo fyrir nokkrum dögum, þá var núna undir lok janúarmánaðar 2021 ekkert komið í hús hjá meiri hluta rekstraraðila. Síðan eru það viðspyrnustyrkirnir. Þegar spurt er hjá Skattinum hvenær hægt verði að sækja um viðspyrnustyrkina er fátt um svör:

Á síðu Stjórnarráðsins er talað um að Skatturinn verði kominn með möguleika til þess að sækja um þessa styrki í janúar. Nú er kominn febrúar og engin tilkynning er um það hjá Skattinum. Síðan er enn alvarlegra varðandi afborganir af lánum úr Ferðaábyrgðasjóði, fyrsta afborgunin er núna eftir rétt tæpan mánuð, 1. mars. Hvernig eiga fyrirtæki sem eru enn án innkomu að borga af þessum lánum?

mikinn undirbúning í stofnunum ríkisins sem eiga að sjá um afgreiðslu þessara styrkja og stuðningsaðgerða. Ég ætla bara að segja að það eru vonbrigði að það skyldi hafa tafist jafn lengi og raun ber vitni að geta tekið við og afgreitt þessi mál. Þó er það þannig í tilviki tekjufallsstyrkjanna að við erum byrjuð að greiða út milljarða og það eru

allur kraftur sem hægt er að setja í að klára forritun, undirbúning umsókna og afgreiðslu þeirra hefur verið settur í málið. Það er í raun og veru það eina sem ég get sagt. Við höfum verið í nánum samskiptum við Skattinn sem tekur að sér þetta verkefni. Hann hefur á undanförnum árum leyst með snilldarlegum hætti úr risastórum krefjandi verkefnum og allir sammála í raun og veru um að enginn hefði getað gert þetta betur af þeim sem komu til greina til að taka við þessu erfiða verkefni.

er unnið dag og nótt við að leysa úr þessu. Ég ætla aðeins að segja varðandi Ferðaábyrgðasjóð að ferðamálaráðherra hefur með reglugerð breytt dagsetningunni sem vísað var til þannig að hún var færð fram í desember á þessu ári.

Það er kannski tvennt sem mig langar til að nefna hérna. Það er auðvitað þannig að þegar við smíðum lög og veitum aðgang að styrkjum, þar sem við erum með svona marga mælikvarða sem þarf að horfa til og síðan undanþágur frá þeim mælikvörðum fyrir fyrirtæki sem við sem við höfðum áhyggjur af að myndu rekast á of ströng skilyrði samkvæmt almennum reglum, þá erum við að búa til flókið kerfi sem er ekki alveg auðvelt að forrita í kringum og það kallar á mjög mikla vinnu. Eftir gamla laginu hefðum við gert þetta allt í bréflegum samskiptum. En við erum að reyna að gera þetta á tækniöld með stafrænum samskiptum og það kallar á að á að undirbúningur sé með þeim hætti að við fáum rétta niðurstöðu. Ég held að þegar upp verður staðið þá muni það reynast rétt ákvörðun að treysta á þessi samskipti með þeim hætti.

Sameining sveitarfélaga er viðkvæmt og flókið mál og ekki bætir úr skák þegar lögþvingun er beitt en íbúar sveitarfélaganna vilja ráða því á hvaða forsendum þeir ræða sameiningu og við hverja. Flestir eru á því að sameiningu fylgi samlegðaráhrif í rekstri þjónustu, lægri kostnaður við yfirstjórn o.fl., þess vegna sé eftirsóknarvert að fækka sveitarfélögum, einkum þeim minni. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að setja markið við 1.000 íbúa og lagt fram frumvarp í þá veru. Nokkur smærri sveitarfélög lögðu til á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga að horfið yrði frá stuðningi við þá stefnu. Tillagan var reyndar felld með 55% atkvæða á því þingi en engu að síður lýsir þetta verulegum ágreiningi um aðferðafræðina. Mörg sveitarfélög reka nú þegar saman ýmsa grunnþjónustu á borð við grunnskóla án þess að hafa sameinast. Því hefur verið velt upp hvort samrekstur af því tagi sé ekki betri forsenda sameiningar en tiltekinn íbúafjöldi. Sjái sveitarfélög nú þegar hag íbúa sinna best borgið með sameiginlegum rekstri grunnskóla, er það ekki betri vísbending um þörf á sameiningu en hvort íbúafjöldi er ofan eða neðan við töluna 1.000? Herra forseti. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra hvaða afstöðu hann hefur til slíkra hugmynda. Er hann tilbúinn til að fallast á málamiðlun af þessum toga til að freista þess að ná ríkari sátt og betri árangri í sameiningarmálum?

á margan hátt. Einn þátturinn er fjárhagslegur. Í tengslum við vinnu við þetta frumvarp voru tveir aðilar fengnir til að meta það og eftir endurmat eru þeir báðir komnir á þá skoðun að það séu um 5 milljarðar sem þar gætu sparast árlega, sem eru umtalsverðir fjármunir.

sambandsins, en síðan var haldið aukalandsþing þar sem fram kom að stuðningurinn hefur minnkað. Við höfum heyrt sjónarmið hér úr þingsal um að það sé sérkennilegt að finna einhverja tölu. Hún er í sjálfu sér ekki lögmál í huga neins og alls ekki í mínum.

er ég að sjálfsögðu tilbúinn til þess. Ég hvatti þingheim til þess og er þess vegna ánægður að heyra að hv. þingmaður kemur hingað upp og spyr um viðbrögð mín. Þá get ég ítrekað þau; ég er algerlega opinn fyrir öllum þeim leiðum sem gera það að verkum að markmiðin um sterkara sveitarstjórnarstig náist.

fjölmenn sveitarfélög, skiptir ekki höfuðmáli. Það er auðvitað aðalatriðið. Mig langar í framhaldi af þessu að spyrja hæstv. ráðherra aðeins út í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

Jú, það er kannski akkúrat það sem við erum að gera með þessum fjárhagslegu hvötum sem voru hluti af þingsályktunartillögunni og eru reyndar í frumvarpinu sem fjallar um lágmarksíbúafjölda líka,

Í þessu frumvarpi og þeim ákvörðunum sem við höfum tekið höfum við verið að tala um mun stærri og sterkari fjárhagslegan stuðning, allt að milljarð á ári í tíu, tólf ár og við getum verið að tala um að á bilinu 12–15 milljarðar myndu renna til sveitarfélaga sem færu í svona sameiningarferli. þeirri leið, þessum hvötum. Einstaka aðilar hafa minnst á að hægt væri að beita jöfnunarsjóðnum sem einhvers konar sveltistefnu og nýta tækifærin þar til að svelta menn til einhvers ákveðins hlutar.

rædd nógu oft í þessum þingsal að mínu mati. Ég ætla að bera upp mál varðandi þróunarsamvinnu sem er jú margþætt eins og allir vita og Ísland hefur margt til að bera þar, þekkingu, fé og hugsjónir, bæði mannúðar og jafnréttis.

Virðulegi forseti. Ég vil nota tækifærið og þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnirnar, sem eru báðar góðar og málefnalegar. Ég ætla að reyna að fara yfir þær.

Þá hefur utanríkisráðuneytið stutt Íslensku alþjóðabjörgunarsveitina á sviði rústabjörgunar og viðbragðs á náttúruhamfarasvæðum. Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin er aðili að regnhlífarsamtökum rústabjörgunarsveita innan Sameinuðu þjóðanna og er einnig á viðbragðslista Evrópusambandsins. Jafnframt eru sérfræðingar innan slysavarnafélagsins Landsbjargar á sérstökum viðbragðslista Sameinuðu þjóðanna tengdum náttúruhamförum. Þá kemur náttúruvá einnig inn í þjálfun nemenda Jarðhitaskólans, sem fellur nú undir hatt GRÓ, þekkingarmiðstöðvar þróunarsamvinnu. Annars vegar tengist hún almennri þjálfun í jarðvísindum og hins vegar í byggingu orkumannvirkja, þar sem oft þarf að meta náttúruvá. Mætti t.d. skoða möguleika á sérstakri vettvangsþjálfun undir merkjum Jarðhitaskólans. Þegar litið er fram á veginn með tilliti til þess hvernig íslensk sérþekking og reynsla á sviði eldvirkni og jarðskjálfta geti nýst enn betur í íslenskri þróunarsamvinnu þá eru þar sannarlega tækifæri.

þekki það að við höfum jú komið að náttúruvá með ýmsum hætti. Við erum á góðum heimavelli á vissum sviðum sem ég er alveg sannfærður um að við gætum deilt,

hjálpað til þar við að bæta vöktunarkerfin. Varðandi skólana held ég að verulegt sóknarfæri sé í fimmta skólanum sem væri þá á sviði nýsköpunar vegna þess að við erum komin býsna langt á vissum sviðum, sérstaklega sem tengjast

Þau lög voru sett árið 2010, tóku gildi 2013. Því miður eru enn mörg fyrirtæki sem ekki hafa framfylgt þessum lögum

nefnd milli 2. og 3. umr. Ég treysti því að málið fái góðar undirtektir hér því að það er ekki í lagi að þessi stóru fyrirtæki framfylgi ekki lögum frá því 2013 og dragi lappirnar þegar önnur fyrirtæki fylgja lögum. Það er ekki boðlegt.

Mig langar að segja að mér er illa við svona lög. Mér finnst vont að hafa svona lög í lagasafninu en mér finnst verra að þau séu nauðsynleg. Ég vona að það komi sú tíð að við þurfum ekki svona lög, að við þurfum ekki að vera að rífast um það hér hvort við séum jafnréttissinnar eða ekki. Mitt mat á þessum tímapunkti er að við þurfum svona lög, því miður. Ég vil því segja við einkaaðila og fyrirtæki: Sannið að þau þurfi ekki, sannið að þetta gerist sjálfkrafa

Virðulegur forseti. Ég get tekið undir með hv. þingmanni sem talaði á undan mér. Það er ömurlegt að við þurfum að vera að setja lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á markaði. Það er bara fáránlegt og það er ömurlegt. En þau lög eru í gildi og augljóslega þarf að hafa slík lög því við höfum ekki einu sinni náð að framfylgja lögunum sem eru í gildi. Það sem við greiðum atkvæði um hér er einfaldlega að vera með viðurlög við því að fyrirtæki fylgi ekki lögum sem eru í gildi í landinu.

að mati fræðimanna, einnig gagnvart félagafrelsinu. Við erum að þvinga félög, frjáls félög sem eru í eigu fólks úti í samfélaginu, til að kjósa í stjórnir fólk af

þessi markmið laganna ganga eftir og við megum ekki heldur gleyma þeim fyrirtækjum og félögum sem hafa viljað standa með þessari löggjöf.

Virðulegi forseti. Full ástæða er til að þakka hv. velferðarnefnd fyrir þá mikilvægu samstöðu sem náðist í nefndinni við vinnslu þessa máls. Öll nefndin hefur lagt sitt af mörkum til að ná þeirri samstöðu, eins og raunar hefur verið hjá þjóðinni og þinginu í langflestum málum er snúið hafa að faraldrinum. Hér er tekið á þeim þáttum sem þörf er á að skýra betur nú

Sú sem hér stendur hefði viljað sjá að unnið hefði verið upp úr þeim þáttum sem hann tiltók að mikilvægt væri að vinna í strax og koma lagastoðum undir. Það var ekki gert. Málinu var frestað ítrekað og fyrirvari minn snýr að málsmeðferðinni sem ég hefði viljað að væri vandaðri hér á hinu háa Alþingi. ég fagna hins vegar því að tillögur um útgöngubann og skyldu til bólusetningar á landamærunum hafi verið teknar út og það er þakkarvert að nefndarvinnan hafi leitt til þess að samstaða náðist um þessa hluti, þetta mikilvæga frumvarp,

Á sama tíma og ég fagna því að við skyldum hafa náð þessari lendingu, nefndin, þá verð ég að segja að það er allt að því óþægileg tilhugsun að vita til þess að málið eins og það var upphaflega, þegar nefndin fékk það til vinnslu, skuli hafa farið þannig frá ríkisstjórnarflokkunum þremur,

til þess að þegar við förum í nauðsynlega endurskoðun á heildarlögunum gefum við okkur tíma, hlustum á öll sjónarmið og vöndum vel til verka.

Ég er á nefndarálitinu en er þó með ýmsa fyrirvara, málið er flókið, og ég hefði viljað sjá sett sérlög um faraldurinn. Danir hafa gert það og þeir hafa meira að segja uppfært þau lög sem þeir settu á fyrstu mánuðum

Elísu Þórðardóttur sem sagði að tafir hefðu orðið á málinu hér á Alþingi. Hér voru engar tafir á málinu heldur voru haldnir kvöldfundir, morgunfundir og síðdegisfundir

ráðstafana. Ég tel það vera mikilvægast í þessu að við séum að ná því og svo þarf bara að ræða betur hver hin raunverulega stjórnsýsla verður í hinum almennu lögum og hver aðkoma þingsins er meðan á svona faraldri stendur.

sem Páll Hreinsson tiltók í álitsgerðinni, að ekki hafi verið skrifað frumvarp beint upp úr þeim þáttum, það hafi valdið töfum að flækja málið með ákvæðum eins og um útgöngubann og skyldubólusetningu á landamærunum sem gera málið umdeildara og flóknara (Forseti hringir.) og ég átti við tafir hjá meiri hlutanum eða hjá ríkisstjórnarflokkunum. Það var heldur ekki sett í forgang fyrir áramót að klára

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur og Þorvald Heiðar Þorsteinsson frá dómsmálaráðuneyti, Brynhildi Heiðar- og Ómarsdóttur frá Kvenréttindafélagi Íslands, Jón Fannar Kolbeinsson frá Jafnréttisstofu, Margréti Steinarsdóttur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands, Dagmar Ösp Vésteinsdóttur frá Ákærendafélagi Íslands, Höllu Bergþóru Björnsdóttur frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, Sigríði Björk Guðjónsdóttur ríkislögreglustjóra, Sigríði Friðjónsdóttur ríkissaksóknara,

lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu, lögreglustjóranum á Suðurnesjum, Mannréttindaskrifstofu Íslands, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara. Með frumvarpinu er lagt til að nýju refsiákvæði verði bætt við almenn hegningarlög er verði 232. gr. a laganna. Með ákvæðinu verði gert refsivert að hóta, elta, fylgjast með, setja sig í samband við eða með öðrum sambærilegum hætti sitja um annan mann ef háttsemin er endurtekin og til þess fallin að valda hræðslu eða kvíða. Samhljómur var á meðal umsagnaraðila um að hið nýja refsiákvæði myndi bæta réttarvernd þolenda þeirrar háttsemi sem þar um ræðir. Að auki var bent á mikilvægi þess að um leið þyrfti að tryggja aðgang þolenda að ráðgjöf og stuðningi fagaðila sem og menntun þeirra sem starfa innan réttarvörslukerfisins. Í því samhengi bendir nefndin á þingsályktun um áætlun fyrir árin 2019–2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, nr. en eitt af meginmarkmiðum áætlunarinnar er að bæta verklag og málsmeðferð innan réttarvörslukerfisins og efla stuðning við þolendur. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Undir álitið rita sá sem hér stendur, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorsteinn Sæmundsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.

Tilgangur þess er fyrst og fremst sá að efla og samhæfa enn frekar stefnumótun og áætlanagerð á verkefnasviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins með skýra sýn og sameiginleg markmið að leiðarljósi og ná þannig auknum árangri og jákvæðum áhrifum fyrir samfélagið allt. Frumvarpið felur í sér nýja hugsun og mikilvæga viðhorfsbreytingu í opinberri stefnumótun og áætlanagerð. Því er ætlað að ná fram aukinni samhæfingu og meiri gæðum einstakra áætlana á málefnasviðum ráðuneytisins, skarpari pólitískri aðkomu að stefnumótuninni og bættu samráði og samtali við almenning og hagsmunaaðila. Þær fjórar áætlanir sem leggja grunn að stefnumótunarstarfi ráðuneytisins eru samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun, byggðaáætlun og stefnumótandi áætlun ríkisins um málefni sveitarfélaga. Þessar áætlanir varða öll meginverkefni ráðuneytisins og eru hryggjarstykkið í stefnu þess og starfi. Þær tengjast mjög náið og einstök meginmarkmið og áherslur snerta gjarnan þær allar samtímis. Þannig er verkefnið Ísland ljóstengt til að mynda fyrst og fremst byggðamál og bættar samgöngur tengja bæði sveitarfélög og byggðir. Aukin samhæfing á þessu sviði næst með því að leggja skýrar áherslur, sameiginlega framtíðarsýn og meginmarkmið til grundvallar öllum áætlunum. Gefst þannig kostur á að hámarka árangur og jákvæð áhrif stefnumótunarinnar stefnumótunarinnar þar sem tekið er mið af tengdum málefnum og horft lengra en til sérstakra verkefna hvers málaflokks. Slík samhæfð stefnumótun sem byggir á skýrri og samræmdri framtíðarsýn leiðir til markvissari aðgerða og þar með betri nýtingu á opinberu fé,

Var markmið þeirra að ná fram aukinni skilvirkni og samhæfingu áætlana, auk þess sem komið var á sérstakri stefnumörkun í málefnum sveitarfélaganna. Verklag við gerð áætlana var samræmt, sem og form þeirra og tímaspönn, m.a. út frá forsendum laga um opinber fjármál. Með frumvarpinu er tekið næsta skref í átt að aukinni samhæfingu. Í því er skýrt kveðið á um að áætlanir skuli byggðar á tilteknum skýrum meginmarkmiðum og heildstæðri stefnumörkun

Frumvarpið felur einnig í sér að ákvæði um gerð samgönguáætlunar, fjarskiptaáætlunar og byggðaáætlunar verða sameinuð í einum lögum í stað þrennra áður og efni þeirra samræmt, sem felur í sér töluverða einföldun regluverks á þessu sviði. Nýleg ákvæði um stefnumótandi áætlun ríkisins um málefni sveitarfélaga verða hins vegar áfram í sveitarstjórnarlögum, enda nýtur sú áætlun nokkurrar sérstöðu vegna sjálfstæðis sveitarstjórnarstigsins. Stefnumörkun á því sviði verður hins vegar samhæfð þeim þremur áætlunum sem frumvarp þetta tekur til eins og kostur er. Þá eru ákvæði frumvarpsins um undirbúning og innihald áætlana einfaldari en ákvæði núgildandi laga, sérstaklega laga um samgönguáætlun. Með þeim lögum voru sameinaðar fjórar áður sjálfstæðar áætlanir sem kallaði á ítarleg ákvæði um efni, markmið og verklag við gerð hinnar nýju sameinuðu samgönguáætlunar. Þessi þörf er ekki lengur til staðar og þá er það meira í samræmi við þróun lagasetningar undanfarinna ára að auka frekar pólitískt svigrúm til stefnumörkunar eftir aðstæðum hverju sinni.

Er þetta í samræmi við ákvæði í lögum um opinber fjármál um framlagningu á fjármálastefnu nýrrar ríkisstjórnar og undirstrikar að í tillögunum felist stefnumörkun ráðherra á þessum þremur sviðum á kjörtímabilinu. Ef forsendur áætlunar breytast á kjörtímabilinu eða ef tilefni er til að öðru leyti mun ráðherra leggja fram tillögu að breytingum á viðkomandi áætlun í stað þess að leggja fram nýja heildaráætlun. Verður undirbúningur og meðferð slíkra breytingartillagna því bæði einfaldari og markvissari en nú er. Þá er loks gert ráð fyrir því að í stað árlegrar skýrslugjafar til Alþingis muni ráðherra upplýsa bæði Alþingi og almenning um framgang áætlananna með reglubundnum og aðgengilegum hætti. Liggur beint við að það verði gert í rafrænni upplýsingagátt þar sem allar nauðsynlegar upplýsingar um meðal annars stöðu mælikvarða og einstakra aðgerða sem og ráðstöfun fjárveitinga verða uppfærðar reglulega. Upplýsingar um niðurstöðu útgjalda innan málefnasviða og málaflokka miðað við fjárveitingar munu jafnframt áfram birtast í ársskýrslu ráðherra sem lögð er fram samkvæmt ákvæðum laga um opinber fjármál. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og 2. umr.

Markmið þessa frumvarps má flokka í þrjá þætti: Í fyrsta lagi legg ég til lagabreytingar sem hafa það markmið að auka svigrúm sveitarfélaga til að ráðast í auknar fjárfestingar og mæta aðsteðjandi vanda í rekstri vegna þeirra áhrifa sem kórónuveirufaraldurinn kórónuveirufaraldurinn hefur haft á íslenskt efnahagslíf og búskap hins opinbera. Annars vegar er framlengt það tímabil sem sveitarfélögum er heimilt að víkja frá jafnvægisreglu og skuldareglu í fjármálum sveitarfélaga, til ársins 2025 í stað 2022.

en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum og að heildarskuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum séu ekki hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Meðfram þessu úrræði legg ég til breytingar á lögum um Lánasjóð sveitarfélaga sem veitir sjóðnum rýmri heimildir til útlána til sveitarfélaga og stofnana og fyrirtækja á vegum sveitarfélaga vegna rekstrarvanda þeirra. Með þessum breytingum er sveitarfélögum veitt aukið svigrúm til að mæta þeim áskorunum sem íslenskt efnahagslíf stendur nú frammi fyrir, m.a. við að halda uppi atvinnustigi í landinu og tryggja grunnþjónustu. Er breytingin í samræmi við samkomulag ríkis og sveitarfélaga frá 30. desember 2020 um markmið og afkomu sveitarfélaga árin 2021–2025 breytingar á lögum um opinber fjármál sem veittu fjármálaráðherra heimild til að víkja frá skilyrðum um heildarjöfnuð og skuldahlutfall hins opinbera árin 2023–2025. Í öðru lagi er frumvarpinu ætlað að auðvelda sveitarfélögum að koma til móts við rekstraraðila sem eiga í greiðsluerfiðleikum vegna faraldursins þannig að sveitarfélög geti sýnt sveigjanleika við innheimtu. Ljóst er að mörg fyrirtæki, ekki síst í ferðaþjónustu, hafa orðið fyrir miklu tekjufalli vegna fækkunar ferðamanna og annarra beinna og óbeinna áhrifa heimsfaraldursins. Í frumvarpinu er lagt til að lögveð sem fylgir fasteignaskatti sem lagður er á atvinnuhúsnæði á árunum 2020–2022 haldi gildi sínu í fjögur ár í stað tveggja. Er um að ræða sambærilegt úrræði og gripið var til árið 2009 í kjölfar efnahagshrunsins með lögum nr. 6/2009. Þá er lagt til að veita sveitarfélögum heimild til að lækka eða fella niður dráttarvexti á álagða fasteignaskatta vegna atvinnuhúsnæðis á árunum 2020–2022. Með breytingunni skapast aukið svigrúm fyrir sveitarfélög til að semja við rekstraraðila sem eiga í greiðsluerfiðleikum um skil á fasteignaskatti, án þess að sveitarfélagið eigi í hættu á að lögveðsrétturinn glatist. Gert er ráð fyrir að ákvörðun sveitarstjórnar um lækkun eða niðurfellingu dráttarvaxta sé háð þeim skilyrðum að gjaldandi fasteignaskatta eigi við rekstrarerfiðleika að stríða vegna skyndilegs og ófyrirséðs tekjufalls sem leiðir af almennum samdrætti innan lands og á heimsvísu vegna kórónuveirufaraldursins. Í þriðja lagi er markmið frumvarpsins að tryggja starfhæfi sveitarfélaga og auðvelda ákvarðanatöku við óvenjulegar aðstæður. Með lögum nr. 18/2020 var bráðabirgðaákvæði bætt við sveitarstjórnarlög sem felur í sér að ráðherra sveitarstjórnarmála getur veitt sveitarstjórnum heimild til að víkja frá ákvæðum í tilteknum köflum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástands. Gildistími ákvæðisins var til 31. desember 2020 og í nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar var lagt til ákvæðið yrði endurskoðað að þeim tíma liðnum í samráði við sveitarfélögin sjálf og að fenginni reynslu af beitingu þeirra heimilda sem lagðar voru til. Hér er lagt til að sambærilegt ákvæði verði lögfest með varanlegum hætti en mikilvægt er að sveitarstjórnir geti brugðist skjótt við ef neyðarástand kemur upp, svo sem af völdum náttúruhamfara eða farsótta. Kunna aðstæður þá að vera þannig að sveitarstjórn eða nefndir á vegum hennar eigi tímabundið erfitt með að framfylgja formreglum sveitarstjórnarlaga sem almennt ber að fara eftir við stjórn sveitarfélags. Ljóst er að slíkt ástand kann að tefja eðlilega og nauðsynlega stjórnsýslu sveitarfélags auk þess sem óvissa kann að myndast um lögmæti ákvarðana sveitarstjórnar ef vikið er frá formreglum við slíkar aðstæður. Til að tryggja að starfsemi sveitarfélagsins haldi áfram eins eðlilega og unnt er þrátt fyrir óvenjulegar aðstæður kann að vera nægilegt að sveitarstjórn verði heimilað að víkja frá einstökum ákvæðum sveitarstjórnarlaga meðan slíkt ástand varir til að tryggja eða auðvelda starfhæfi hennar. Er hér m.a. lagt til að sveitarstjórnum verði heimilt að víkja frá skilyrðum um fyrirkomulag sveitarstjórnarfunda og um notkun fjarfundarbúnaðar á fundum sveitarstjórna.

vegna þeirra áhrifa sem kórónuveirufaraldurinn hefur haft á sveitarfélögin og tel ég rétt að breytingarnar komi til framkvæmda sem fyrst. Ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að því verði að lokinni þessari

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um veitingu ríkisborgararéttar sem lagt er fram af meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Að venju set ég hvorki á langa ræðu um efni frumvarpsins né heldur mun ég telja upp þann nafnalista sem er hluti af frumvarpinu og hv.

en samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um íslenskan ríkisborgararétt veitir Alþingi ríkisborgararétt með lögum. Nefndin leggur til að umsækjendum á 30 umsóknum verði veittur ríkisborgararéttur að þessu sinni.

Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í samráði við ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra að setja á fót starfshóp sérfræðinga til að móta stefnu og aðgerðaáætlun um orkuskipti í flugi á Íslandi. Starfshópurinn geri tillögur og ræði eftirfarandi: a. Hvernig Ísland geti orðið í fremstu röð í orkuskiptum í flugi. b. Hvernig styðja megi við nýsköpun á sviði orkuskipta í flugi. flugi. c. Fýsileika landsins með tilliti til veðurfars og þess hvaða innviðir þurfi að vera til staðar hér á landi vegna orkuskipta í flugi, m.a. í tengslum við nýsköpun, umhverfisvæna orkugjafa og þátttöku í prófunum og alþjóðlegri þróun orkuskipta í flugi. Að sett verði markmið um að byrjað verði að nota umhverfisvæna orkugjafa í innanlandsflugi fyrir árið 2030 og hvernig áætlun um það samrýmist öðrum áætlunum ríkisins í orkuskiptum, nýsköpun og loftslagsmálum. Lögð er áhersla á að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið verði í forsvari við að koma á samtali á milli framleiðenda og flugrekenda með það að markmiði að Ísland verði áfangastaður við prófanir á flugvélum sem nota umhverfisvæna orkugjafa til farþega- og vöruflutninga á heimsvísu.

Þjóðir heims verða að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með öllum leiðum. Ein af þeim er orkuskipti í samgöngum. Alþingi hefur samþykkt ályktun um aðgerðaáætlun um orkuskipti, nr. 18/146, en þar kemur fram það markmið að stefna skuli að því Ísland verði framarlega í notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum á öllum sviðum. Þá hefur ríkisstjórnin sett fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Uppfærð útgáfa var gefin út í júní 2020, þar sem settar eru fram 48 aðgerðir til að ná markmiðum Íslands í loftslagsmálum. Innan fluggeirans er nú unnið af krafti að orkuskiptum. Hröð þróun nýrra aflvéla fyrir ýmsar gerðir flugvéla vekur bæði athygli og vonir um stórfelldar framfarir í notkun vistvænna orkugjafa í innanlands- og millilandaflugi. Um er að ræða hönnun flugvéla sem knúnar eru með blönduðum orkugjöfum, hleðslurafmagni eingöngu og loks vetni. Ætla má að rafmagnsflugvélar verði komnar á markað árið 2022, það er á næsta ári, og því raunhæft að áætla og hvetja til þess að þróun í átt að notkun umhverfisvænna orkugjafa í innanlandsflugi verði hafin árið 2030, þannig að mögulegt verði að knýja allan flugflotann, sem starfræktur verður í innanlandsflugi á komandi árum, umhverfisvænum orkugjöfum. Samhliða slíkri þróun má ætla að vetnisknúnar flugvélar sem henta á meðallöngum og löngum flugleiðum líti dagsins ljós. Í því samhengi er rétt að undirstrika þau tækifæri sem eru hér á landi til vetnisframleiðslu en slík framleiðsla er til þess fallin að styðja við orkuskipti í flugi

í orkuskiptum í flugsamgöngum má nefna að sænska fyrirtækið Heart Aerospace

og prófun lítilla flugvéla til farþegaflugs og til flugkennslu á norrænum slóðum sem knúnar eru umhverfisvænum orkugjöfum, einkum rafmagni. Þannig gæti til að mynda tveggja sæta rafflugvél flogið frá Reykjavík til Sauðárkróks og til baka á einni rafhleðslu. Er gert ráð fyrir að slík vél verði tilbúin strax árið 2022 í almennri sölu. Í flugstefnu fyrir Ísland frá árinu 2019 er eitt af lykilviðfangsefnunum að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum flugs og flugtengds rekstrar með því að greiða fyrir orkuskiptum á sviði flugsamgangna samfara tækniþróun og stuðla að uppbyggingu nauðsynlegra innviða vegna þeirra. Í flugstefnunni kemur fram að þessi þróun hefur ekki eingöngu átt sér stað á meðal stóru fyrirtækjanna á markaðnum, eins og Airbus, Boeing og Rolls Royce, heldur eru einnig minni fyrirtæki að vinna að þessum markmiðum, eins og Joby Aviation, Bye Aerospace, Zunum, Pipistrel, Wright Electrical, Lilium o.fl. Tækifærin munu liggja í umhverfisvænum loftförum og flutningum á næstu árum og áratugum, bæði með vörur og farþega. Tæknin mun að mörgu leyti henta sérstaklega vel hér á landi þar sem aðgengi að raforku er gott og landið víðfeðmt en vegalendir þó það stuttar að þessi nýja tækni hentar vel. Því er mikilvægt að Íslandi taki þátt í þessari þróun, m.a. vegna þess að hér er framleidd raforka á vistvænan hátt með hliðsjón af loftslagsmarkmiðum. Orkuskipti í flugvélaflota landsins geta haft í för með sér allt að 80% lægri rekstrarkostnað hvað eldsneyti og viðhald varðar. Þá getur hljóðmengun jafnvel heyrt að mestu sögunni til vegna þess að vélarnar eru nánast hljóðlausar á flugi og t.d. er nær hundraðfalt minni hávaði við flugtak rafknúinnar flugvélar en hefðbundinnar þyrlu. Þá er flug flestra vistvænna flugvéla laust við útblástur nema vatnsgufu frá vetnisknúnum vélum. Sumar tvinnflugvélar munu eftir sem áður losa kolefnisgas frá brunavélum. Innviðir á flugvöllum breytast með minni notkun og loks brotthvarfi kolefniseldsneytisins. Ef vel tekst til á næstu árum og áratugum verður flug líklega enn algengari samgöngumáti en nú er og afar umhverfisvænn í samanburði við núverandi tilhögun í flugi. Íslenskar flugsamgöngur geta verið til fyrirmyndar í umhverfismálum og Ísland þar með orðið í fararbroddi í orkuskiptum í farþegaflugi. Mikilvægt er að styðja við orkuskipti í flugi með því að hvetja til notkunar tvinn- og rafmagnsflugvéla eftir því sem þær verða aðgengilegar. Stefna ber að því að Ísland verði meðal fyrstu landa þar sem meiri hluti flugvéla í innanlands- og kennsluflugi er knúinn rafvélum að meginhluta og tvinnvélum meðan þeirra nýtur við. Í því samhengi er nauðsynlegt að skoðaðar verði svipaðar ívilnanir og gilda um umhverfisvæn ökutæki. Annað og meira kann að ýta undir þróunina og því mikilvægt að stuðlað verði að samtali á milli framleiðenda og flugrekenda með það að markmiði að Ísland verði notað til prófana á þessari nýju tækni. Með því að gera landið að áfangastað við prófanir á flugvélum sem knúnar eru umhverfisvænum orkugjöfum fengist hingað dýrmæt reynsla og tækniþekking. Lagt er til að kannað verði hvernig styðja megi við nýsköpun á sviði orkuskipta í flugi enda full ástæða til að Íslandi leggi sitt af mörkum til tæknilegrar framþróunar samhliða prófunum véla Stjórnvöld eru á þeirri vegferð að tryggja innviði fyrir hleðslustöðvar bifreiða og rafvæðingu hafna ásamt aukinni framleiðslu vetnis til nota á sjó, landi og í lofti. Stjórnvöld geta beitt sér fyrir því að allar samgöngur verði umhverfisvænar á fáeinum áratugum. Í umfjöllun nefndarinnar um samgönguáætlun fyrir árin 2020–2034 og fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020–2024

Nefndin telur rétt að taka málið fastari tökum og nýta þann mikla slagkraft sem nú er í tækniþróun flugvéla og nýtingu vistvænni orkugjafa og leggur í því ljósi fram þingsályktunartillögu þessa.

í þessari þingsályktunartillögu, jafnvel að raunhæft sé að innanlandsflug verði að stórum hluta orðið með flugvélum sem nýta umhverfisvæna orkugjafa strax árið 2030. Eins og fram kemur í greinargerð með tillögunni hafa orkuskiptin veruleg áhrif á rekstrarkostnað flugvéla og munu leiða til mikillar lækkunar á flugfargjöldum ef að líkum lætur. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt atriði í stóra samhenginu.

Það er því margfaldur ávinningur af því, virðulegur forseti, að við förum þessa leið. Nú vitum við að orkufyrirtækin íslensku, Landsvirkjun og hin orkufyrirtækin okkar, horfa öll til þess að fara í framleiðslu á endurnýjanlegum orkugjöfum á grundvelli raforkuframleiðslu. Þar er helst talað um vetni. Það mátti lesa það í fréttum fyrir stuttu að stór flugvélaframleiðandi hefur þegar hafið undirbúning að því að fyrstu stærri farþegaflugvélarnar, knúnar vetni, komist í þróun. Ef við horfum til þeirrar þróunar sem hefur orðið í samgöngumátum nokkuð mörg ár, áratugi, aftur í tímann

Þetta er auðvitað hluti af því að útrýma jarðefnaeldsneyti í samgöngum á Íslandi. Þar eigum við mikil tækifæri.

Það hafa algerlega nýjar forsendur skapast fyrir þeirri umræðu þegar framtíðarhorfurnar eru þær hversu nauðsynlegt það er fyrir þessa þjóð að horfa til frekari tækifæra og fjölbreyttari atvinnu- og verðmætasköpunar en við höfum búið við.

hreinir útflutningsaðilar. Danir hafa til að mynda, með eins takmarkaða orkukosti og þeir hafa úr að spila, gert áætlanir um að tvöfalda raforkuframleiðslu sína til 2030, einmitt til að verða hreinir útflytjendur á orku á borð við vetni.

ári verði lagður nýr sæstrengur milli Íslands og Evrópu, gagnaflutningssæstrengur, sem mun gjörbreyta öllum tækifærum fyrir uppbyggingu á gagnaverum. Við getum orðið alvöruþátttakendur í hinum sístækkandi heimi gagnavera.

Í fréttum um helgina og í morgun í útvarpinu mátti heyra viðtöl við forsvarsmenn Landsvirkjunar sem tjá okkur að stórir framleiðendur, alvöruaðilar sem framleiða rafhlöður fyrir farartæki, bíla fyrst og fremst núna en líka flugvélar í framtíðinni, framtíðinni, ekki einn heldur fleiri, eru í viðræðum við Landsvirkjun um það hvort þeir geti komið upp slíkri framleiðslu á Íslandi á grundvelli grænnar orku. Þarna er aftur enn eitt tækifærið að birtast okkur. okkur. Þetta eru spennandi tímar, virðulegi forseti. Þeir kalla auðvitað á endurskoðun okkar á mjög mikilvægum þáttum þegar kemur að að samspili verndunar og nýtingar á orkuauðlindunum. Við verðum að gæta þess að loka ekki fyrir möguleikana á nýtingu á verðmætustu og hagkvæmustu orkukostunum okkar vegna þess að af því mun ráðast samkeppnishæfni landsins á þeim á þeim merkilegu tímum sem eru fram undan.